Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 15. decembra, v okviru glasovanj. Matjaž Nemec bo postavil vprašanje ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Izvolite. Spoštovane kolegice, dragi kolegi, spoštovani prisotni minister, dober večer! Na vas se bom obrnil z eno pobudo, enim opozorilom, eno prošnjo. Že ponarodelo je zavedanje o pomenu kulture, o tem ne bom razglabljal. Znotraj te v Sloveniji še toliko bolj izstopa zborovsko petje. Praktično smo v samem svetovnem vrhu. Zborovsko petje je praktično dostopno po vaseh, po mestih. Kot rečeno, je del naše kulture v dobesednem pomenu. Rad bi pa izpostavil tisto, kar je bila kot zamisel, in sicer gre za prvovrstno primorsko

Na leto nastopa na tej reviji več kot 4 tisoč 500 pevcev, otrok, gre za mešane pevske zbora, otroške, moške, ženske, torej vseh vrst. Prepeva se o ljudskosti, o bogu, uporu, domoljubju, povezovanju, prijateljstvu, sodelovanju. Praktično gre za projekt, ki se je dodobra utrl

koronakrize zaradi ukrepov prilagodila na način, da je bila predvajana preko spleta. Gre za svetovni fenomen, kakorkoli že, revija bazira na prostovoljstvu, praktično vsak pevski zbor, vsak gostitelj poskrbi za to, da je dobrodošel v vsaki mali vasi ali pa v večjem mestu. Na vas se pa, spoštovani minister, obračam s prošnjo in zavedanjem, da se ta revija obdrži, ohrani tako na terenu kot v srcih ljudi. In zato vas prosim, vas prosim, če je v vaši moči, da preko javnega sklada pripomorete, da bi se tudi obdržala. Gre za relativno majhne zneske, nekaj deset tisoč evrov. So različni pogledi, različni predlogi, pogovori potekajo, ampak se mi zdi pravi čas, da tudi vas opozorim na vašo pozornost, in sicer da tudi vi prispevate k temu, da bi država pripomogla k obstoju, kot že rečeno, 52 let stare tradicionalne revije, ki poteka tako pri nas kot tudi v tujini. Hvala lepa.

očitno obstajajo neka mnenja, ki jih jaz ne poznam, da je ta pevska revija ogrožena ali kakorkoli, da se smatra, da bo prikrajšana. Jaz upam, da ne bo in da ni ogrožena in da tudi ne bo prikrajšana, ker jo seveda

in v okviru katere se je le-ta tudi prej, pod različnimi imeni – verjetno gospod poslanec ve –, od leta 1969, 1970, 1999 razvijala in razvila v imenitno zborovsko

zadnjih nekaj desetletjih skozi različne faze nihanja, ne bom se spuščal v ne vem kakšne politične ali druge debate, bile so pa tudi seveda strokovne debate. Ta festival zborovske glasbe je v svoji kakovosti, da tako rečem, nihal. Moje skromno mnenje je, da verjetno glede na to, kolikor poznam – in poznam tudi več takih podobnih revij, morda ne toliko razsežnih, ampak vendarle, imamo pevske zbore v Šentvidu pri Stični, mi imamo zbore mi imamo zbore Koroška poje in še nekatere druge revije –, bi se vendarle ta ljubiteljska raven malo posodobila, da bi našla neke odgovore na moderne, sodobne izzive. Ker konec koncev je bila tudi od publike vendarle nekoliko sprejeta v zadnjih letih – pustimo korono, ampak tudi prej – z manjšo – z manjšo udeležbo, da ne rečem, z manjšim navdušenjem morda. O tem, da bi kakorkoli bila ta zborovska manifestacija ogrožena, to prvič slišim. Kot veste, je ta zborovska manifestacija nastala na obeh straneh meje, torej ne bom zdaj v detajle, verjetno oba z gospodom poslancem poznava ta časovni lok. In nenazadnje bi bilo imenitno ob tem, da se Nova Gorica pripravlja na evropsko prestolnico kulture, da bi tudi v tem kontekstu morda izrabili eno od oblik, da bi se v tem času v polni meri izrazila tudi ta pevska kultura, ki je prisotna na našem območju in zamejskem. Nenazadnje so velika tudi pevska tekmovanja, festivali v Celju, Mariboru. V stari Gorici oziroma italijanski Gorici je tudi znano tako zborovsko kompetitivno srečanje. Vsekakor to podpiram. Bi pa pričakoval, kolikor poznam po svoji povprečni radovednosti to delovanje, da bi se dejansko vsebinsko se vendarle bolj posvetili in tudi ambiciozno malo postavili na kakšen višji nivo, da ne bi ostali zgolj pri tej zadostitvi – ja, imamo ta festival in gremo čez celo pokrajino. Ti pomisleki, ki sem jih zdaj povedal, so pa posledica tega, ko smo imeli letos Europa Cantat, to je tudi neke vrste ljubiteljska dejavnost, seveda so na višji ravni. In tam je nastopil en slovenski zbor – Zbor sv. Nikolaja, se spomnim, se opravičujem, da govorim osebno, morda nimam pravice, ampak vendarle, sem bil kar navdušen nad nivojem in ravnjo takega zbora, ki je isto amaterski ali ljubiteljski. In tukaj bi moral Javni sklad za kulturne dejavnosti dejavnosti najti pravzaprav vse te organizatorje različnih festivalov in tako naprej, da skupaj sedejo in morda najdejo neko obliko, kako bi zvišali raven te prepotrebne in nujne in pomembne manifestacije. Hvala lepa.

Problematika pridobivanja električne energije pride do izraza še bolj takrat, ko le-te ni dovolj na trgu. Slovenija jo pridobi približno tretjino iz termoelektrarne, tretjino iz hidroelektrarn in iz drugih obnovljivih virov in tretjino iz jedrske elektrarne. Rezerve so verjetno še predvsem v obnovljivih virih energije. Hidroelektrarne so predvidene tudi na sredini Save pa tudi drugje. Z zadnjo hidroelektrarno Mokrice je problem zaradi nekih ribic, ampak verjetno se bo to rešilo. Sončne energije kar dobro potekajo, na individualnih strehah se postavljajo, tudi na strehah tovarn, na javnih ustanovah. Geotermalna energija še ni izkoriščena, tukaj smo verjetno še na začetku, verjetno pa tudi tukaj ni kakšnega potenciala, pa vseeno so rezerve tudi pri geotermalni energiji. Pri vetrni energiji pa smo tudi v primerjavi z drugimi državami nekje na začetku. Izgovori, da ni dovolj območja v državi, kjer veter enakomerno piha, ali da je premajhna hitrost vetra, ali da se samo v Sloveniji ptiči zadevajo v vetrne naprave, so za lase privlečeni. Drugod v Evropi ne postavljajo nemogočih pogojev za izgradnjo vetrnih naprav in ne čakajo desetletje, da take postavijo. Minimalna začetna hitrost vetra za obratovanje večjih vetrnih elektrarn je 3–5 metrov na sekundo. Če je hitrost vetra previsoka, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi nastale poškodbe. Obstajajo izdelani zemljevidi poteka povprečne letne hitrosti vetra 50 metrov nad tlemi za celo Slovenijo, na katerih se lepo vidi območja, kjer bi lahko postavili vetrnice. se država trudi, da bi tukaj bil napredek, in je tudi namenila veliko sredstev, da bi se to izkoriščalo. Tukaj je zavora.

pri postavljanju teh naprav ali pri umeščanju preblizu naselij? Zakaj

trajnostne oskrbe z električno energijo, temveč tudi zanesljivo oskrbo z električno oskrbo, da za gospodinjstva in za naše potrošnike energije ne zmanjka, ker si ne znam predstavljati življenja, tudi en dan ne, v kateremkoli mestu brez električne energije. Danes smo pač odvisni od tega, zato je zanesljivost oskrbe še kako pomembna. Posledično je cilj Slovenije, da je samooskrbna z električno energijo, kar pomeni, da proizvedemo toliko električne energije, kot je tudi potrebujemo na dolgi rok. Problem je še večji v tem, ker gre tudi za pretvorbo dela oskrbe z energijo iz fosilnih virov, zlasti v transportu, na električno energijo, pa tudi v ogrevanju. In s tem je pritisk na dodatne vire proizvodnje še večji. V Sloveniji imamo vrsto projektov na področju obnovljivih virov, hidroenergije, kot veste, matramo se že več kot 10 let s hidroelektrarno Mokrice. In imamo tudi sklenjeno koncesijsko pogodbo za izgradnjo hidroelektrarne na srednji Savi. Bistveno več bo treba narediti tudi na drugih obnovljivih virih, kot je vetrna energija. Ta trenutek poteka približno 9 postopkov umeščanja vetrnih polj v prostor. Postopki so še na začetku in nas čaka še dolga dolga

Slovenije poraščene z gozdom in da imamo kar dobršen del tudi kmetijskih površin, kjer je takšne objekte relativno težko umeščati, je seveda problem na mizi. Treba je pri vseh teh projektih najti nek kompromis med varovanjem okolja in narave in med potrebami po električni energiji, pa še družbeno sprejemljivost. Namreč imamo primere, ko so vetrnice z naslova narave sprejemljive, z naslova energetike tudi, pa ljudje ne želijo imeti bodisi vetrnic bodisi energetskega infrastrukturnega, recimo temu kablov, omrežja do teh vetrnic.

Vendar na koncu dneva moramo zagotoviti dolgoročno zanesljivo oskrbo in jo tudi bomo. Čaka nas tudi še zelo zahteven projekt umeščanja drugega bloka jedrske elektrarne v prostor. Ta trenutek je izdano energetsko dovoljenje in se začenjajo postopki umeščanja tega drugega bloka v prostor. In marsikateri že brusijo nože, zlasti določen del nevladnega sektorja, z nekim nasprotovanjem temu projektu. Moram podčrtati, da lokalno okolje, od koder prihajam tudi sam, mimogrede, živim s petčlansko družino okoli 10 kilometrov od reaktorske zgradbe, podpiram ta projekt. In čudim se, da nek nevladni sektor iz oddaljenih krajev ima pa seveda zadržke, predvsem zato, ker ne pozna podrobnosti in okoliščin, povezanih s takšnim načrtovanjem projektov. Spoštovani poslanec, opozorili ste na dejansko velik problem, ki se bo po moji oceni rešil tudi takrat, ko bomo v Sloveniji doživeli, bog si ga ne daj, kakšen mrk. Kajti le to strezni ljudi in glave, da opustijo nagajanje in blokade in potem sprejmemo take projekte. V Sloveniji smo žal naredili preboje zlasti takrat, ko nam je grozil električni mrk. Tako je prišlo še v bivši Jugoslaviji do odločitve o drugem bloku, v preteklosti tudi do kakšnega drugega energetskega projekta, ker danes se grem staviti, da 80 do 90 % ljudi misli, da elektrika prihaja iz vtičnice, in kaj je za tem, jih čisto malo briga; in mislijo, da je s tem problem rešen. Ni res. Na vladi se zavedamo odgovornosti in potrebe po relativno hitrem načrtovanju teh objektov in preprečitvi posledic nezanesljive oskrbe,

Strinjam se, da je problematika v Sloveniji prav zaradi Nature, ki je okoli 40 % preko cele Slovenije, problematika pa se bo še pokazala predvsem ko bo zaprtje termoelektrarne, ki se bliža, in sicer 2030, 2032, to je nekaj let razlike, je pa to zelo blizu za umeščanje. Pravkar ste omenili tudi jedrsko elektrarno. Je pa problem, verjetno do leta 2030 bomo težko naredili zamenjavo termoelektrarne za jedrsko. In ker so odpori v veliki tudi za obnovljive vire, je to problematika, ker bomo težko dobili nadomestek, ki je približno tretjino energije. To bo čez 10 let, v desetih letih bomo pa težko naredili jedrsko elektrarno, če če bomo tudi na referendumu, kar bodo verjetno pritiski, da to naredimo. Vendar pa upam, da nam bo to uspelo, ker to je verjetno edina zadeva, ki bo lahko nadomestila dodatno energijo za Slovenijo, in čista energija. Strinjam se s tem, da bo to potekalo hitro, čimprej in da nadomestimo energijo, drugače bo pa velika izguba že s termoelektrarno, če to ne bo narejeno. Hvala lepa. Hvala lepa. Želite kaj dodati? Ja, gospod minister, izvolite. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Da, res je. Opozorili ste ponovno na problem, da ni samo izziv zagotoviti trajnostno oskrbo z električno energijo ali pa z energijo nasploh, temveč tudi zanesljivo oskrbo, torej da je elektrika na voljo takrat, ko jo potrebujemo. Recimo ta trenutek bi bilo bore malo tega parlamenta osvetljenega, jaz tudi ne bi preko mikrofona govoril, če bi bil parlament na sonce, sonce, če bi sončna energija gnala električne potrebe tega parlamenta. Verjetno bi potrebovali zraven še zelo močne akumulatorje, da bi hranili energijo. Samo ne vem, od kdaj, od poletja do kajti pozimi so pogosto kratki dnevi, tudi oblačni ali snežni in ni dovolj energije. Kaj želim s tem povedati? Želim povedati, da je zelo pomemben tudi ustrezen miks proizvodnje električne energije, da imamo zanesljivo oskrbo; poleg obsega tudi miks. zato smo na vladi in tudi v tem parlamentu v tem mandatu sprejeli dolgoročno strategijo razogljičenja Slovenije in zelo jasno zapisali, da Slovenija stavi na dolgoročno rabo jedrske energije. Nov drugi blok jedrske elektrarne lahko nadomesti obstoječi prvi blok in Termoelektrarno Šoštanj skupaj. Načrtuje se približno nekaj čez tisoč megavatov inštalirane moči, tisoč 100 megavatov. Vemo, da obstoječi

In zato smo sprejeli tudi v parlamentu odločitev, da stavimo na dolgoročno rabo. Na Ministrstvu za okolje in prostor bomo naredili vse pri umeščanju tega novega bloka, da bojo postopki učinkoviti, hitri. Je pa res, da imajo številni stranski udeleženci možnost sodelovati v tem postopku in tudi iskati pravno varstvo oziroma na koncu dneva pred gradnjo spraviti celo stvar na razna sodišča, ki bodo odločala o pravnomočnosti tega ali drugega dovoljenja. Jaz verjamem in upam v neko modrost naših državljanov, da se bodo zavedali pomembnosti zanesljive oskrbe in tudi novih brezogljičnih virov; in da bomo na koncu dneva le uspeli Sloveniji zagotoviti nove brezogljične, zanesljive in varne vire proizvodnje električne energije.

Med obema sindikatoma ter vodstvom Policije in notranjega ministrstva je napeto že dalj časa. Generalni direktor Policije dr. Olaj je odredil nadzor nad delom ključnih sindikalistov. Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik pa nadzor ni pokazal nepravilnosti. Dr. Olaj, četudi po veri blizu sindikatov, na sestanku naj ne bi imel nobenega argumenta, vendarle je podpisal opozorili pred odpovedjo predsednikoma obeh policijskih sindikatov. Povod za to naj bi bil intervju za časnik Novice Svet 24, za katerega je dr. Olaj izjavil, da sindikalista obrekujeta. Ampak kakorkoli, generalni direktor to obrača ali pa sprevrača. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic je v členih 10 in 11 jasna, kot je nedvoumna Ustava Republike Slovenije v 39. in 76. členu, vsi ti členi govorijo o svobodi izražanja, pravici do svobodnega združevanja, pravici do svobodnega delovanja sindikatov. V svobodi izražanja je zajeta tudi pravica do kritike oblasti. Očitno se je dr. Olaj v tem primeru poslužil delovnopravnih postopkov zoper oba predsednika sindikatov, ker ve, da kazensko ali prekrškovno to ne bi šlo skozi. To pa so resni znaki zlorabe uradnega položaja in verjamem, da to vi kot minister veste. Država se namreč ne sme vmešavati v te pravice, lahko izključno s kaznovalnim pravom, to je kazenskim ali prekrškovnim, nikakor pa ne delovnopravnim. Dr. Olaj je s to potezo izpolnil elemente kaznivega dejanja po drugem odstavku 200. člena KZ-1. Na opozorilo pred odpovedjo obema predsednikoma policijskih sindikatov sta se odzvali tudi sindikalni centrali, ki sta prepričani, da si vodstvo Policije z zlorabo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja poskuša na povsem nesprejemljiv način podrediti delovanje obeh reprezentativnih policijskih sindikatov. Zato vas, spoštovani, sprašujem: Boste kot minister ukrepali in zamenjali generalnega direktorja Policije, ki je v tem primeru dejansko prestopil mejo dopustnega? Ali boste z dopuščanjem tovrstnih pritiskov skupaj z generalnim direktorjem Olajem še naprej izvajali represijo in politične pritiske nad sindikalisti in boste s tem tudi vi sami kršili mednarodne konvencije, Ustavo Republike Slovenije in zakonodajo Republike Slovenije ter tako še dodatno razgrajevali sistem v Policiji, s čimer navsezadnje ogrožate tudi državno varnost? Kako komentirate rezultate ankete med 3 tisoč 600 policistkami in policisti, ki jo je izvedel Policijski sindikat Slovenije in katere enotna ocena je, da za slabe odnose v Policiji je odgovoren generalni direktor Policije dr. Anton Olaj? Se vam tak rezultat ankete ne zdi skrajno zaskrbljujoč in alarm, ki naravnost kliče k vašemu ukrepanju? Hvala lepa.

Kot veste, ga ne imenujem jaz, ampak ga imenuje Vlada na podlagi predloga ministra. In seveda takega predloga zaradi navedb, ki ste jih tukaj predstavili, oziroma zaradi vprašanja, za katerega me sprašujete, ne mislim narediti.

Zdaj jaz vas sprašujem, če so policijski šefi taki, zakaj potem taka skrb za mandate teh policistov. Policijski šefi, če jih skrbi, da to vedno obesijo policistom, potem bi morali v bistvu podpreti idejo ali pa sprejeti zakon, ko se bodo ti policijski šefi tudi zaradi reelekcije obnašali bolj odgovorno. Potem so napisali, da je prisoten tudi strah zaradi groženj z izgubo službe, če posameznik ne bi ravnal, kot si je generalni direktor zaželel. To je nova od nebuloz, ki sta si jih privoščila v tem članku oba predsednika sindikata. Sam ne poznam niti enega primera, kjer bi generalni direktor komurkoli grozil ali pa celo več, kot trdijo tukaj, izvajal grožnje z izgubo službe. Nadalje je recimo zanimiva izjava enega od predsednikov, ki je povedal takole v tem intervjuju: »Zamenjave v policiji niso nič novega in tudi za sindikat niso sporne, vendar le, če so izvedene zakonito.« Nadaljuje pa: »V obdobju te vlade pa se srečujemo z enormnim povečanjem nezakonitih premestitev oziroma razrešitev.«

logično in razumljivo potezo, da je oba gospoda predsednika opozoril, da naj vendarle nehata blatiti njegovo ime, nehata blatiti Policijo kot sistem in se začneta, tako kot se spodobi za predsednike sindikatov, pogovarjati s tistimi, ki so njihovi nadrejeni, pa nenazadnje tudi s tistimi, ki jim zagotavljajo vsa sredstva. To pa sem v času, dokler sem minister, jaz; vendarle poziciji, ki jo zasedata, primerno. Naj mimogrede povem, da je eden od predsednikov sindikata, gospod Mlekuš, povedal tudi tole, da je raven komuniciranja ministra taka, kot je raven pri pijanem in agresivnem verbalnem znašanju kršiteljev nad policisti na terenu, ko jih le-ti ustavijo pri prekršku. Se pravi, to je sedaj nivo predsednika sindikata. Ampak pustimo mene ob strani. Mislim, da jaz nimam z obema nič, razen tega, kar sem povedal ravnokar, torej zagotavljanja ustreznih sredstev, opreme, primernega proračuna in seveda socialnega dialoga, ki je vezan na podpis kolektivne pogodbe. Delovnopravno sta v razmerju z generalnim direktorjem Policije in generalni direktor Policije bo pač poskrbel za to, da bodo razmerja iz delovnopravne zakonodaje ustrezno urejena. Sam pa moram vseeno povedati dve stvari, ki sta vezani na Kolektivno pogodbo za policiste in sta seveda vezani na moje sopodpisništvo oziroma sopodpis tistega, ki je takrat minister. V kolektivni pogodbi je bilo med drugim jasno dogovorjeno, da je za delo sindikalnih zaupnikov – torej tudi teh dveh gospodov in vseh ostalih – predvideno, da se jim dovoli več kot 50 % dela za sindikalno področje. Seveda nihče nikoli in nikdar ni mislil, da bo več kot 50 % pomenilo 100 %. In mimogrede, oba gospoda, gospod Mlekuš in gospod Cvetko, že kar nekaj časa ne izvajata policijskih pooblastil. Jaz se sprašujem, kako sta pravzaprav sploh lahko še policista. Ne opravljata rednih letnih streljanj, ne opravljata vseh tistih aktivnosti in usposabljanj, ki so potrebna, zato da policist obdrži svoja pooblastila; ampak enostavno mislita tako, da sta s tem, ko sta sindikalna predsednika oziroma sindikalna zaupnika, tako močno zaščitena, da niti to, da izvajata policijska pooblastila, za njiju ni več potrebno. Ker se mi je čas iztekel, bom nadaljeval po vašem, predvidevam, vprašanju, ki se bo nadaljevalo. Spoštovani, tretji odstavek 89. člena ZODPol opredeljuje, da lahko sindikalni zaupnik to delo opravlja v celoti profesionalno,

Sami ste si privoščili, minister, tudi vi, vendarle nekaj spornih ravnanj, med njim naj omenim le dve. Na žaljiv in ciničen način ste kar na Twitterju zavrnili očitke sindikata policistov, da ste vi oziroma generalni direktor Policije Anton Olaj skladno z 32. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji odgovorna za zaplete pri varovanju poslancev pred Državnim zborom. In ste zapisali: »Začnite delati, lenuhi.« To pač ni nivo komunikacije, primeren za ministra. In drugič, nadzor nad sindikalnimi urami ste prav tako objavili kar na Twitterju, in to dan preden je bilo poročilo uradno. Vi ste to objavili 3. novembra ob 12.01, poročila pa so bila izdana 4. 11. letošnjega lega. Poleg tega ste poročilo objavili tako, da ste samo navidezno prikrili osebne podatke. Pa me zanima: Kdo vam je dal poročilo dan pred uradno objavo? Ste namenoma tako slabo prikrili osebne podatke, da jih v bistvu niste prekrili? prekrili? Generalni direktor Policije Olaj vas je sicer dolžan obveščati, ne pa vam predajati dokumentov, ampak očitno vam jih je predal. Ta objava ni nedolžna,

ki je nekako bila vseskozi pospremljena z nekim zavajanjem. Gospa Sukič, jaz nikoli nisem rekel, da so policisti lenuhi ali pa da naj začnejo delati. To je bilo vedno in izključno namenjeno sindikalistom, obema sindikalnima predsednikoma. Z njima smo se zapletli v komunikacijo, ta tvit pa je bil posledica tega, ko je eden od predsednikov sindikata

vsaj dve leti, odkar sem jaz tukaj, ne izvajata nobenih policijskih pooblastil. Nič ne delata, kar se tiče policije, gresta se zgolj sindikalizem. In da ne bo nobene dileme, gospa, sam osebno sem predlagal, da se dogovorimo, koliko ur bodo delali policijskega dela in koliko ur se bodo šli sindikalizma. Ali veste, da se niso pripravljeni tega dogovoriti. Pa jaz nimam nič proti, da delajo stoprocentno sindikalno delo. Mi imamo enega izjemno znanega sindikalista v tej državi, ki tudi ne dela nič drugega, kot se gre sindikalizem. To je gospod Branimir Štrukelj. Pa jaz nimam nič proti, ampak gospoda Branimirja Štruklja plačuje sindikat. Oba sta lahko zaradi mene na stoprocentnih urah pa se grejo samo sindikalizem, ampak tega ne bomo plačevali davkoplačevalci.

generalnega direktorja, kjer recimo ena, dva, tri, ne bom zdaj vsega štel, recimo za 10 ljudi, za 10 ljudi enega sindikata za leto 2022 predlagajo, da delajo polni delovni čas sindikalno delo, torej 10 ljudi bomo plačeval za sindikalno delo davkoplačevalci. Lepo vas prosim, naj jih plačujejo iz svoje članarine. Za naslednje tri, število letnih ur – 200. Torej praktično tudi celo leto naj bi plačevali to davkoplačevalci. To je po moji oceni nesprejemljivo. Kot rečeno, naj si jih plačujejo, če jih želijo imeti, nikakor pa ne morem pristati na to, da bi v polnosti delali sindikalno delo, nič policijskega dela in obenem zadržali policijska pooblastila. To pa ni sprejemljivo. In verjamem, da bodo v naslednjem tednu oziroma dveh tudi oni toliko razuma premogli, da se bomo usedli in dogovoril število ur, ki jih bodo za sindikalno delo opravili. Hvala. Hvala lepa. Gospa Sukič, imate postopkovni predlog? Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Imam postopkovni predlog. Spoštovani in spoštovana, seveda predlagam, da o teh zadevah opravimo razpravo v Državnem zboru. Še enkrat, spoštovani minister, tretji odstavek 89. člena

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti to določa. To velja za vse sindikaliste povsod, tudi za policijske sindikaliste. Če vam je to všeč ali ne, tako pač je, takšna je zakonodaja in vem, da vam gre to težko skupaj, ampak tako pač je. Čas je za razpravo o političnih pritiskih na sindikaliste, policiste in ob preobražanju policije v nekakšno politično policijo, države pa v vse bolj policijsko državo. Pobliže recimo sindikalisti komentirajo določene stvari, kar imajo prav. Spoštovani minister, sami pravite, sami zapišete, da so lenuhi, da to leti samo na sindikaliste, potem se pa čudite, da sindikalisti komentirajo v intervjuju, da vaš nivo komunikacije ni primeren. To so dvojna merila. To so dvojna merila in ni prav, enostavno ni prav, da imate ena merila zase, ena pa za njih. Če jim vi napišete, da so lenuhi, je njihova pravica, da to pokomentirajo, ker to pač se ne dela na ta način. Med drugim tudi Rok Cvetko pravi, da se policisti zavedajo, da nekateri predstavniki politične oblasti z nepremišljeno, neprimerno in žaljivo komunikacijo do drugačnih ali drugače mislečih izzivajo čustvene in neracionalne reakcije ljudi. Zato so pozvali, recimo pri teh zborovanjih, k strpnosti in izvajanju mirnih zborovanj. Naslovili so tudi ljudstvo, ne samo vas, ker so le takšna učinkovita pri nastavljanju ogledala političnem oblastem, so zapisali. Ob tem so dodali, da se sami proti odločitvam Vlade in Državnega zbora, s katerimi se ne strinjajo, borijo trdo, a na praven in civilizacijski način. Navedli so še, da razumejo, da javnost policiste dojema kot predstavnike oblasti, vendar so policisti le državni uslužbenci in so dolžni izvajati svoje naloge skladno z veljavnimi predpisi. Politični oblasti pa so sporočili, da policisti več kot očitno postajajo žrtve njenih neracionalnih in provokativnih mnenj in stališč, zato jo pozivajo k strpnemu, razumnemu in spoštljivemu izražanju mnenj in stališč ter spoštovanju raznolikosti državljanov in tako naprej. Skratka ponavljam, res je potrebna ena temeljita razprava. Spoštovani minister, danes sem vam že zjutraj rekla, da si želim, da bi res končno slišali in razumeli tudi drugačna mnenja, ne samo tisto, kar ste si zapičili v glavo. Ampak poslušajte in ugotovili boste, da je resnica vedno nekje vmes, da se je treba pogovarjati in razumeti tudi poglede drugih, Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 15. decembra v okviru glasovanj. Naslednja ima besedo gospa Violeta Tomić. Postavila bo vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Minister Počivalšek, istočasno, ko ste konkretno ustanovili tako imenovano gospodarsko stranko, ste pa zadali kar konkreten udarec eni gospodarski panogi, ki se je v teh dveh letih komaj obdržala zaradi že tako nelogičnih covidnih ukrepov. Govorim namreč o sektorju gostinstva, ki se je nadejal, da bo vsaj v času veselega decembra vsaj malo popravil katastrofalno poslovno stanje. In mnogi med njimi so se tudi krepko zakreditirali in so bili prisiljeni pred tem odpustiti delavce ali pa celo zapreti dejavnost. Covid ni od včeraj, ta vlada, katere podpredsednik ste, pa vedno z nekim odlokom oznani novo katastrofo zadnji trenutek, ko ljudje res ne pričakujejo več dodatnih udarcev. In istočasno, ko smo gledali ustanovitev naše nove, bom jih rekla, oprostite, bypass stranke in smo vas slišali izreči, da je glede ukrepov popolnoma vse jasno, pa smo gledali tudi žalostne posnetke ljudi, ki so stali ob zaprtih štantih in so s solzami v očeh razlagali da sploh ne vedo, kaj naj naredijo z zalogo hrane in pijače, ki so jo nabavili za cel mesec, da ne vedo, kaj bo s plačilom zelo dragih najemnin, da ne vedo, kaj naj storijo sploh, da prehranijo svoje svoje družine. Zelo konkretno ste jim uničili posel. In bilo bi zelo komično, če ne bi bilo za premnoge udeležence tako tragično dejstvo, da se pa kostanj lahko prodaja, ker ga menda ješ med hojo in luščine mečeš po tleh. Mislim, kaj je tu tako logično in kaj je tu jasno? A če bi pa klobase in čevapčiče jedli med hojo in razmetavali okrog, pa bi kuhančka srkali, medtem ko bi se sprehajali, ali bi se dalo potem zmeniti drugače – ali kaj? Mislim, res oprostite, to je vse skupaj, vaše izjave so tako komične, da ste res pravi šaljivec. Recimo, tako kot takrat, ko ste za maske iz prtičkov rekli, da delujejo super pod pogojem, da gumice zamenjamo z rdečo. Skratka, res ne razumem: Kaj boste konkretno storili, da se gostincem, ki jim je onemogočena dejavnost, povrne nastala škoda? Prosim, konkretno

Spoštovana gospa poslanka Violeta Tomić, spoštovani Državni zbor, hvala za vprašanje! Konkretna stranka je suverena stranka za razliko od stranke, kateri vi pripadate. Konkretno smo turizmu pomagali s konkretnim zneskom v višini ene milijarde evrov v osmih protikoronskih in interventnem zakonu. Po zaslugi konkretnih ukrepov te vlade je ta panoga preživela in je v dobri kondiciji kljub vašemu dramskemu vložku. Seveda pa trenutno veljavni odlok odloča, da se božični in novoletni sejmi smejo izvajati pod določenimi pogoji. O pogojih je bilo ogromno komuniciranega, zato se na tem mestu ne bi ponavljal. Poudarjam pa naj, da je ključen pogoj PCT, ki ga je potrebno ustrezno preverjati. Veljavni odlok je sledil mnenju Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri Ministrstvu za zdravje. Cilj odloka je, da se v trenutni epidemiološki situaciji praznični, božični in novoletni sejmi izvedejo na način maksimalne zaščite za preprečevanje širjenja okužb. Gostinska dejavnost je dovoljena v sedečem režimu med 5. in 22. uro v gostinskih obratih in naj bo to na označenem prostoru zunaj ali znotraj, mora pa biti na vidnem mestu objavljeno tudi dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb. To enako torej velja tudi za zunaj na ustrezno organiziranem prostoru, kjer je nujno strežbo za mizo izvesti sedečim gostom. S tesnejšimi stiki se tveganje prenosa virusa poveča. S trenutnimi ukrepi lahko obvladujemo širjenje okužb, če jih le spoštujemo. In ves čas epidemije velika večina državljanov spoštuje ukrepe, s tem ravnamo odgovorno do sebe, do svojih bližnjih in do skupnosti. Samo skupaj lahko prispevamo k izboljšanju razmer in tudi k dvigu stanja duha. Prepričan sem, da lahko kljub sedaj določenim omejitvam december preživimo prazničnem vzdušju in ob tem tudi poskrbimo, da z našim ravnanjem ne ogrožamo drugih. Še enkrat, s konkretnimi ukrepi, ne z govorjenjem in zavajanjem ljudi, smo panogi omogočili, da je preživela in da danes lahko gleda optimistično v prihodnost. Ena milijarda evrov je konkreten prispevek gostinstvu in turizmu, ki ga je izvedla ta vlada. Hvala.

udarce po meni in po moji stranki, ampak pustimo. Pa pojdimo naprej. Hkrati ste pa dali predvolilno obljubo, ki je pa višek šale, da bo vaša stranka poskrbela za dodaten milijon prebivalcev. Pa me zanima: Čemu, zakaj, kako? Pa če pustimo ob strani dejstvo, da smo te ideje nazadnje slišali in videli v nacistični Nemčiji v 30-ih letih, ko so v posebnih obratih ženske morale rojevati prave arijce, ki bodo rešili Evropo, je ta ideja žal požela kar nekaj šal na vaš račun, čeprav v svojem bistvu je ta ideja grozljiva in ni niti malo smešna. Ampak ker vas bodo nekateri očitno volili, imamo problem in zato me konkretno zanima: Čemu potrebujete dodaten milijon Slovencev – za poceni delovno silo ali kaj? Kako jih boste zagotovili? Rekli ste, tujci odpadejo, uvoz odpade, ker morajo biti čistokrvni Slovenci. Kaj

težji dostop do kontracepcije, ukinitev splava, tako kot tam? Kako in s čim boste spodbujali to rodnost? Ali imate v dolgoročnem načrtu za te dodatne ljudi, kar milijon, predvidena tudi zanesljiva delovna mesta in dostopna stanovanja? Hvala.

Moja izjava je spodbudila tudi razmislek o nataliteti in številke, ki jih mi doživljamo, so pa brutalno jasne in gre za ključno sporočilo: ustvariti moramo pogoje, da bomo Slovenci radi živeli v Sloveniji. Veste, če bomo samo govorili, ne konkretno, kot govorite vi, potem nam bodo še ti, ki so tukaj, ušli. Zato ker ljudje bi radi delali, ustvarjamo delovna mesta, zato da bodo mladi Slovenci v Sloveniji, kjerkoli že, tudi na meji, lahko dobili dobro plačano delo, ustvarili družino in delali poslovno kariero. In to je cilj, ki ga imamo. Če pa vi mojo izjavo jemljete iz konteksta, me pa tudi veseli, kajti s to izjavo sem dosegel to, da se bomo o demografskih trendih v Sloveniji začeli resno pogovarjati. Danes se Slovenija brani s poseljenostjo, ne z vojsko, tanki in pa letali, ampak z ljudmi, ki živijo v Sloveniji; z ljudmi, ki Slovenijo doživljajo kot svojo domovino, jo obdelujejo, in sami k temu prispevajo, da bomo močna družba tudi na gospodarskem področju. Hvala.

tako kontradiktornih odgovorov, kot sem jih slišala, in tako nekonkretnih, celo od njega nisem pričakovala. Skratka, kar je govoril, je, da bomo zadržali Slovence tukaj z dobrimi politikami, kar bi bilo zelo lepo, ampak vi ste govorili o dodatnem milijonu prirasta, tako kot da smo v v hlevu. Jaz se strinjam z vami, da mi branimo Slovenijo, kar ste rekli, ne z vojsko in tanki, ampak z ljudmi. To je zelo lepa misel, pa po drugi strani ta vlada kupuje toliko orožja, da enostavno ne dovolite niti referenduma, niti nič, namesto da bi dejansko vlagali v ljudi. Ampak govorim o ljudeh, ki nimajo ta trenutek za položnice, ki živijo v mrazu, o lačnih otrocih in tako naprej. Tega vi ne vidite, ker živite v nekem svojem svetu. Da bodo dobili delo tudi na meji – ne vem, kaj ste s tem mislili. Skratka, mislim, da je ta način razmišljanja zelo, zelo zaskrbljujoč, in zato pričakujem razpravo na naslednji seji. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Zdaj pa imamo še zadnje vprašanje v prvem krogu. Gospod Boštjan Koražija bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku, ki je odstoten, zato prosim, da

Slovenskemu državnemu holdingu, predlagala, da v skladu s predpisi izvede postopek za odplačni prenos Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj na Republiko Slovenijo. Vse to lepo in prav, potem pa se pojavi 25. novembra 2021 na seji Vlade spremenjen sklep oziroma predlagan sklep. In sicer, Vlada Republike Slovenije predlaga Slovenskemu državnemu holdingu, SDH, da v imenu in za račun Republike Slovenije izvede postopke za ustanovitev začasne namenske družbe, in to je tista največja sprememba od prejšnjega sklepa, ki je bil sprejet lansko leto, ki odkupi Selekcijsko-poskusni center Ptuj. Ptuj. Na to zadevo sem zelo občutljiv, ne samo zato, ker je na Ptuju, to je ena zadeva. Druga zadeva pa je to, da ta Selekcijsko-poskusni center ohranja naša avtohtona lokalna oziroma slovenska semena oziroma ta genski material, ki bi moral biti res prioriteta, sploh ministra za kmetijstvo, da ga za ščiti oziroma da tudi zaščiti to lokalno zasnovo oziroma za zasnovo lokalne prehrambne samooskrbe. Sedaj pa vprašanje za ministra: Zakaj se je v bistvu zgodila ta sprememba strategije, kar je dejansko zelo čudno? Zakaj se je pojavilo to, da SDH ustanovi neke vrste začasno namensko družbo za nakup? Ne vem, zakaj so ti, bom rekel, vmesniki oziroma zakaj ta vmesna družba pristopa v to zadevo, ker glede na to, da je že bil lansko leto sklep sprejet, bi bilo nekako razumljivo, da bi to že SDH sprovedel in odkupil ta Selekcijsko-poskusni center od družbe Villager, ki je v bistvu tudi odkupila Semenarno Ljubljana. Druga zadeva, na kar tudi opozarja stroka. Stroka se v bistvu zavzema za to, da bi Selekcijsko-poskusni center Ptuj prišel pod okrilje Kmetijskega inštituta Slovenije, kar bi bilo tudi nekako logično oziroma pravilno, glede na to, da oni skrbijo za te sorte, ki so namenjene hranjenju na splošno. Logično se tu postavlja tudi še drugi aspekt oziroma vprašanje, ker so se pojavljali tudi neki pomisleki oziroma tudi govorice na terenu, da je v ozadju te ustanovitve družbe prodaja zelo mikavnih parcel, ki se nahajajo ob Dravi lepa. Odgovor boste dobili ustno na naslednji seji. Sedaj pa prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Prvi dobi besedo gospod Jože Lenart. Postavil bo vprašanje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 Hvala, predsedujoča. Spoštovana ministrica! Ravno leto dni dobro je okoli, kar sva se prvič pogovarjala o tem vprašanju in mogoče je prav, da narediva tudi eno revizijo, kaj se je v tem času zgodilo

za slovensko manjšino, saj jim je avstrijska vlada pred dobrim leto dodelila 10 milijonov sredstev in tudi vaš resor je namaknil potem nekaj več. V zadnjem letu smo lahko spoznali, da več sredstev ne pomeni nujno tudi več pravic za slovensko manjšino. Od leta 2020, ko sem postavil vprašanje, se praktično ni spremenilo nič na tem področju, kvečjemu vedno bolj je ogrožena ohranitev slovenskega jezika v Avstriji. Ne glede na to, da ne bo napačno razumljeno, da ste kar velike aktivnosti usmerjali v to področje, pa bom želel potem, da tudi sami odgovorite: Zakaj nismo bili uspešni pri teh premikih? Medtem sta bili objavljeni za leto 2020 kar dve poročili o avstrijski manjšinski politiki, kjer ni niti enkrat več omenjen ta ta 7. člen Avstrijske državne pogodbe kot nek temelj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Za avstrijsko Štajersko pa je celo napisano, da Republika Avstrija ne vidi možnosti za dvojezične šole, slovenščino kot uradni jezik in dvojezične napise. Svet Evrope je podal leta 2017 Avstriji glede uresničevanja manjšinskih pravic več nujnih in vrsto dodatnih ukrepov, ki pa žal še do danes niso bila realizirana. Odprta tako ostaja vrsta vprašanj na področju slovenščine v procesih izobraževanja, uradnega jezika na občinah, sodiščih, deželni vladi, področja otroškega varstva je zakonsko neurejeno, ni zakona in omogoča vrsto manipulacij na splošno povsod, medijska oskrba radio, TV in novi mediji je skromna in niti na nivoju družbe. Dvojezično topografski napisi, ki jih je seveda opaziti na poti proti Rožu, Podjuni, vendar bistveno manj kot obljubljeno. To sem tudi sam osebno preizkusil, dve leti, ko kolesarim po avstrijski Koroški ob obletnici plebiscita. Zato me zanima predvsem:

gospod poslanec, gospod Lenart, in pa vsi tudi prisotni, hvala za vaše vprašanje. Pravzaprav naj najprej izrazim svojo zahvalo za skrb in pozornost, ki jo namenjate slovenski manjšini na Koroškem in Štajerskem, tako vsaj beseda pride tudi v parlament zame in za moje področje tako pomembno temo. Kot ste sami že ugotavljali, se v zadnjem letu kljub velikim napovedim niso stvari spremenile tako na bolje, kot bi si želeli, kar seveda ne pomeni, da nekaj korakov vendarle ni bilo narejeno. Zagotovo je spodbudna ta podvojitev finančnih sredstev, za katere se sicer na koncu izkazuje, da niso ravno podvojene, pa vendarle. To zadovoljstvo so zagotovo izrazile tudi Novice, osrednji časopis naših koroških Slovencev, ki končno vendarle finančno urejajo svojo finančni situacijo, ki je bila dolgo časa zelo na udaru. Enako tudi seveda je vedno večji interes za vpis v vrtce, šole in za učenje slovenščine; ampak ja, imate prav, znanje slovenščine pa kljub temu upada. Na ta del tudi kot Republika Slovenija, kot tudi sama kot ministrica resorja ves čas dejansko vsi opozarjamo v naših bilateralnih pogovorih, da je skrb za razvoj razvoj slovenščine in možnost izobraževanja v slovenskem jeziku nujna, in to ne samo v ljudskih šolah, ampak tudi pravzaprav v jaslih in vrtcih naprej. Tu zaenkrat nismo uspešni, bom pa rekla, da je to tudi velika naloga same manjšine, da na to opozarja. Mogoče velja opozoriti oziroma pač omeniti, pozitivno je to, da je pri

spremenile. V okviru je sosveta bil sprejet tudi osnutek Resolucije o trajnostni zagotovitvi zgodnjega spodbujanja jezikovnega znanja v dvo- in večjezičnih otroških vrtcih. so tudi sodelovali predstavniki slovenske manjšine in tudi na deželni ravni. Forum za dialog za razvoj jezikovno mešanega ozemlja je ravno tako opozoril na nujno potrebo po znanju oziroma spodbujanju dvojezičnih vrtcev in jasli. Sama sem na to temo imela več razgovorov, opozarjala oziroma govorila tako z deželnim glavarjem – vesela sem, da sem se pred slabim mesecev srečala s takrat še rektorjem graške univerze –, kjer sva govorila tudi o pomembnosti slovenskega jezika za ohranjanje slovenske manjšine, sedaj pa je, tako kot ste sami tudi rekli, postal tudi ministre za izobraževanje v sedanji avstrijski vladi, tako da sem mu ne le izrekla svoje čestitke za to imenovanje, ampak ga tudi spodbudila, da naj ne pozabi na najin pogovor, ker se mi zdi pomembno, da je potrebno doseči premike. Velike upe upe tukaj polagamo, še vedno, in tudi verjamem v našo koroško poslanko Olgo Voglauer, s katero sva tudi na zvezi in ima tudi vso našo podporo, da bi to res bili premiki naprej. Želeli bi si oziroma kar se tiče jezika samega, smo veseli, da manjšina sama je enotna, da to potrebo sama tudi vidi in jo na vseh pogovorih spodbujam, da naj zelo jasno artikulirajo te naše zahteve. Kar se tiče pa zopet tudi Slovenije, seveda mi na šolski sistem neposredno v Avstriji žal pač ne moremo vplivati, ker gre za šolski sistem v drugi državi, vsekakor pa je potrebno razmišljati o dodatnih številih jezikovnih asistentov, dodatnih usposabljanjih učiteljev, vzgojiteljev, ki učijo,

ki je bil, se je ravno iztekel, smo dali kot prioriteto ravno tistim projektom financiranja, kjer je osrediščenje pravzaprav skrb za slovenski jezik. Hvala.

zastopnike treh krovnih organizacij. Tega dela mogoče niste najbolj, ampak bom jaz malo kritično še postavil. Predstavnost je tako zelo razdrobljena in tako koristi Avstriji, saj seveda glas slovenske manjšine v Avstriji ni tako slišan. Diskusija zastopstva koroških Slovencev pa poteka že desetletja, to poznamo, kakšne institucionalne rešitve pa še vedno ni; ni čutiti tiste prave povezave. Koordinacijski odbor koroških Slovencev je propadel, ko je leta 2006 poleg obstoječih dveh osrednjih organizacij bila ustanovljena še tretja. Potrebna je modernizacija zastopniške strukture, ki bo zanesljiv pogovorni partner slovenske vlade in bo suvereno zastopala interese pri koroški in zvezni vladi na Dunaju. Na samo neučinkovitosti in nezadovoljstvo skupnega delovanja manjšinskih organizacij opozarjajo tudi mladi preko treh študentskih organizacij v Celovcu, Gradcu in pa Dunaju, kar je zelo pomembno. Slednje so jasno izrazili lani pred 100-letnico koroškega plebiscita tudi v organizaciji

Predstavniki koroških Slovencev zatrjujejo, da je želja po učinkovitejšem skupnem pluralnem zastopstvu izrazita. Zato tudi s tega področja prosim za vaš odgovor: Kaj na tem področju vi vidite? Kaj delate in kaj se lahko tu izboljša? Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite. **DR. HELENA JAKLITSCH:** Hvala za dopolnitev vprašanja. Ne bi se mogla bolj strinjati z vami. Seveda bi si zelo želeli, da bi manjšina nastopala enotno, ko gre za vprašanje tudi skupnega zastopstva manjšine. Tu so, kot sami tudi dobro poznate situacijo na avstrijskem Koroškem, razhajanja med samimi krovnimi organizacijami velika, ne pridejo do enotnega stališča. Jaz sicer verjamem, da bodo v v prihodnje uspeli preseči tudi te razlike in najti neko skupno stališče. Ker za obstoj manjšine je res pomemben nek enoten zastopnik, ki je potem sogovornik tako na deželni kot na zvezni ravni, tudi v odnosu do Republike Slovenije, čeprav mi sami seveda vodimo pogovor ves čas ne samo s krovnimi političnimi organizacijami, ampak tudi z vsemi drugimi organizacijami in društvi, slovenskimi društvi, ki delujejo na Koroškem. na Koroškem. Veseli pa nas, da so enotni pa vendarle, ko gre za vprašanje jezika, ko gre za vzpostavitve dvojezičnih struktur od jasli do univerze. Kako spodbuditi, da bodo prišli na tista kritična vprašanja skupaj? Tudi sami ves čas imamo z njimi razgovore, pogovore. Zelo se je dobro izkazalo kot primer dobre prakse v zadnjem letu, ko je predsednik države skliceval tudi v luči 100. obletnice koroškega plebiscita plenum, na katerega je vabil zelo široko zasedbo predstavnikov koroških Slovencev in Slovenk, organizacij, kjer so lahko ne samo krovne politične organizacije, ampak tudi kulturne, tudi druge izrazile svoje mnenje. Potem je to tudi seveda en Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, kjer je ravno tako en krog, kjer se da o stvareh tudi pogovarjati. Sama verjamem bo tukaj, kar pač obžalujem, da zaenkrat ni te enotnosti, vsaj na področju zastopstva, ki je tako nujno potreben, kot sami pravite; modernizacija tega je potrebna. Vsekakor pa bomo tudi v prihodnje še naprej ohranjali ta dialog z njimi, spodbujali k razmisleku o iskanju teh rešitev, da sama kot manjšina, ki je zelo potem tudi vedno znova … Ne želimo manjšine zreducirati tudi na nek objekt, ampak ohranjati njen status subjekta kot nekoga, ki lahko odloča sam o sebi, o tem, kaj je zanjo najpomembnejše, kaj je zanjo tisto, kar potrebuje za to, da lahko se ne le ohranja, ampak tudi krepi. To pa mislim, da je vloga vseh nas, tako tudi Državnega zbora in vseh slovenskih institucij, da skupaj nagovarjamo manjšino, krovne organizacije v tej točki. Hvala.

ministra za gospodarstvo Počivalška, vsaj jaz sem jo tako jemal, tri milijone Slovencev, saj če bi znali povezati vse Slovence v zamejstvu in po svetu, nas pa mogoče je res že skoraj tri milijone, če malo takole rečeva, pa mislim, da je kar dobra iztočnica. Ne smemo pozabiti, da tudi študentov je vedno več v Avstriji, v Celovcu, Gradcu, Dunaju in tudi delavcev migrantov in tudi, to je tista dodatna poanta, zaradi katere se je treba truditi in da ostane slovenski jezik na tem področju govoreč. Če pa rečem to v enem stavku: govoriti danes dva jezika na obmejnem področju, je prednost, ne slabost. To je dejstvo in tega bi se morali obe strani zavedati, iz tega bi morali izhajati, ne pa iskati potem druga nasprotovanja, da se te zadeve ne uresničijo. Želim si, da bi tudi to vprašanje prišli, da bi dosegli širšo splošno razpravo v Državnem zboru, pa ne zato, ker ga je predlagal ali postavil opozicijski poslanec, ampak zato, ker se mi zdi, da je to naša skupna točka, da bi se morali za to vsi zavzemati in bi bila takšna razprava, mislim, da je že zelo dolgo ni bilo v Državnem zboru, da bi bila zelo koristna, pozitivno naravnana. Apeliram na kolege poslanke in poslance, tako z leve, desne, kot s sredine, da bi to točko pa podprli in da bi uvrstili to v širšo razpravo. Hvala lepa.

dragi minister! Na vas se obračam s poslanskim vprašanjem v zvezi z revitalizacijo bohinjske proge. Kar nekaj zanesenjakov iz Gorenjske, Primorske, z italijanske strani se že desetletje bori za to, da bi Republika Slovenija uvidela ne kot breme, ampak kot veliko turistično priložnost to spečo lepotico. Tej skupini sem se v letu 2015 tudi sam pridružil in v svojem svojstvu poslanca tako v času ministrovanja ministra Gašperšiča, Bratuškove, gospe Bratušek ter seveda vas, minister, skupaj dosegli nekatere pomembne napredke, ki seveda pod organiziranostjo danes že Konzorcija za bohinjsko progo skrbijo predvsem zanesenjaki, kot že rečeno, za to, da državo nenehno opominjajo na to veliko priložnost. govorimo o bohinjski progi, ki povezuje ne samo dve regiji, ampak tri države z velikimi ambicijami tudi v okviru pridobljenega projekta Evropska prestolnica kulture, ki ga leta 2025 gojita oziroma gostita tako Nova Gorica kot italijanska Gorica. Moram reči, da dosedanje izkušnje z mirovanjem oziroma podpiranjem revitalizacije bohinjske proge s strani Direkcije za infrastrukturo, Slovenskih železnic, kot seveda tudi vas, spoštovani minister, je moč razumeti, da se načrtuje prva faza nadgradnje celotne bohinjske proge v naslednjem desetletju oziroma nekoliko manj. Tukaj govorim predvsem o daljinskem vodenju prometa ter ureditvi dodatne potniške infrastrukture. potniške infrastrukture. Načrtuje se tudi več modalnih potniških središč, skupaj z različnimi občinami, kajti to je priložnost za vojaški, za športni turizem, za verski turizem ter seveda za kulinarični in gastronomski turizem, povezan seveda s soško fronto, Potjo miru ter z vsemi dobrotami z obeh strani meja. Seveda hitrost vlakov ni pomembna, pomembna je pa varnost, pomembna je točnost, pomembna je udobnost. V zadnjih letih je bilo obnovljenih nekaj postajališč, kompozicija vagonska, ampak čaka nas še kar nekaj dela, predvsem na posameznih postajališčih, kot je Most na Soči, ter seveda tisto, kar je ključno, spoštovani minister: govora nedavno je tudi že bilo, o načrtih, da bi se v zelo kratkem času povezalo za potniški promet obe Gorici, ter seveda, uredilo povezovalni lok za transportni turizem na področju mejnega prehoda Vrtojba oziroma Šempetra, kjer bi tudi razbremenili center Nove Gorice, ki je zvočno obremenjen zaradi kompozicij, ki se tam obračajo. Spoštovani minister, v prvem vprašanju vas prosim, da nam na kratko z vašega zornega kota tudi orišete:

Najlepša hvala. Bohinjska proga zagotovo ena izmed tistih prog, ki je edinstvena ne le v Sloveniji, ampak na ozemlju celotne Evropske unije. Gre za prvovrstno alpsko progo, ki ji take ni primere nikjer drugje in jo moramo kot tako tudi seveda ohranjati. Zagotovo je izgubila svoj sijaj, s tem ko so jo v zadnjih, ne vem, govorim o 60-ih, 70-ih letih, ko so se vzpostavile vzporedne proge v Italiji ter tudi po Sloveniji, ampak je edinstvena za razvoj turizma ter tudi za povezavo z Goriške proti Gorenjski. Zagotovo. Zaradi tega, ker se tega zavedamo, lahko povem zdaj javno, da bo pač v naslednjih desetih letih za obnovo goriške proge namenjeno znatna vsota denarja, govorim o okoli 200 milijonih evrov. Kar se pa tiče aktualnosti, Most na Soči, kar ste tudi omenili. Ta trenutek se pripravlja tudi idejna zasnova celovite nadgradnje železniške postaje Most na Soči. Se pravi, to gre za velik projekt Most na Soči, tisti ki ste šli že kdaj z vlakom, lahko veste, da je to edinstven kraj in da je tudi polno turistov in da je to dodatna priložnost za razvoj turizma v Tolminu in v okolici. Kar je bistveno, še naj povem, da se bo vzpostavitev potniške povezave na relaciji Nova Gorica–Vrtojba–Gorica izvedla z nadgradnjo signalnovarnostnih naprav za ureditev medpostajne odvisnosti Nova Gorica in Gorica; in to, kar je bilo tudi vprašanje, se pravi vzpostavitev potniške povezave na relaciji Nova Gorica–Vrtojba–Gorica, se bo ta povezava izvedla z nadgradnjo neposredne oziroma z izgradnjo neposredne povezave s Sežano. To je tako imenovani trikotnik. Gradnja novega železniškega postajališča v Šempetru pri Gorici je tudi vključena in tudi sami pogovori z Mestno občino Nova Gorica tako ministrstva kot tudi DRSI, ti pogovori so zdaj v sklepni fazi same uskladitve projektne naloge za ureditev železniške postaje Nova Gorica. Se pravi, gre za celoten paket, zavedamo se dejstva, da Nova Gorica bo evropska prestolnica kulture in da moramo temu prilagoditi tudi infrastrukturo. Na to smo Primorci ponosni in bomo vse naredili, kar je v naših močeh, da bo tudi železniška postaja ter bohinjska proga temu mestu tudi dobila svojo težo. Torej aktivnosti se bodo tukaj odvijale, tudi v sami Novi Gorici, tudi sam trikotnik bodo tedaj vzpostavljen. Naj pa povem, da ob tem potekajo tudi še druge aktivnosti za samo prvo fazo nadgradnje bohinjske proge, ki vključuje tudi uvedbo daljinskega vodenja prometa, ureditev vseh postaj in postajališč in ureditev tudi nivojskih prehodov. Ta trenutek pa se izvajajo aktivnosti bolj na severu, se pravi pod Podbrdom, tam saniramo plazovito območje, torej plazišča pri Podbrdu. Omogočili smo s tem redno in varno tudi odvijanje prometa po tej progi. Je pa res, da prvi korak je Most na Soči – železniška postaja, trikotnik pa ureditev železniške postaje v Novi Gorici.

Hvala lepa. Zahteva za dopolnitev odgovora. Izvolite, gospod Nemec. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, minister, za odgovor. Če bo moje podvprašanje nekoliko preveč specifično, vas bom prosil, če mi lahko odgovorite naknadno v pisni obliki. Zanima me: Ali imate v odgovoru tudi kaj omenjeno pobudo o povezovanju s potniškim prometom med Novo Gorico in Ajdovščino ter z obema primestjema? Namreč, so določene pobude, da bi se na tak način postopno ljudi privadilo, vsaj tiste, ki živijo med Ajdovščino in Novo Gorico, na trajnostno obliko mobilnosti. To je eno vprašanje. Drugo pa nisem prav razumel uvodoma, ko ste omenili, koliko sredstev je namenjenih za bohinjsko progo: Ali ste govorili na splošno za celoten železniški sistem? Hvala lepa za vaše odgovore, minister.

v zadnjih zelo slabo, ni bilo potenciala, da bi tudi dijaki, tudi delno študentje hodili iz Ajdovščine v Novo Gorici. Pač, tam sem doma in verjemite, da tudi sam bi si želel, da bo to progo čim prej vzpostavili, ampak ne morejo vlaki pa se voziti in na njih ni nobenega. Enostavno to ne gre in moramo imeti tudi to v vidu, kajti potem dajemo sredstva tja, kjer pač niso najbolj optimizirana. Ampak verjamem, da se bo ta proga v nadaljevanju vzpostavila, da se bo pridobil tudi potencial, zlasti z vidika, da se Ajdovščina vedno bolj tudi gospodarsko razvija in da bodo potekale migracije v obe smeri. V Ajdovščini se pač odpirajo nova delovna mesta, ker so številni projekti, novi obrati in verjamem, da bo gospodarsko sodelovanje med obema mestoma na severnem Primorskem tako pač močno, da bo tudi ta ekonomičnost delovanja omenjene železniške povezave bila prvenstvena in da bo lahko nazaj vzpostavljene linije. Za bohinjsko progo je v naslednjih desetih letih namenjenih 200 milijonov evrov. Za bohinjsko progo! Zlasti ureditev vseh postajališč, daljinskega vodenja ter vseh ostalih stvari, zamenjavo tirnic, samega režima in tako naprej. Saj pravim, če sedaj ne bomo ukrepali, potem bo bohinjska proga propadla. Nikoli to več ne bo TEN-T proga, dajmo se strinjati, ampak jo moramo pa ohraniti kot kulturno in zgodovinsko znamenitost in zaradi tega so tudi ta sredstva za razvoj bohinjske proge namenjena. Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Gospa Nataša Sukič ima besedo. Postavila bo vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku, ki je odsoten, zato prosim, da poveste, če želite pisni ali ustni odgovor. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Lahko sedaj postavim vprašanje? Ja. Spoštovani minister! Na sosednjem Hrvaškem se od leta 2019 izvaja nacionalna kampanja pogozdovanja, kampanja se je začela kot državljanska pobuda, nadaljevala pa na državni ravni. Leta 2021 je bilov enem mesecu zasajenih več kot 60 tisoč sadik dreves, v kampanji pa sodeluje na deset tisoče ljudi, ki so ozelenili življenjski prostor. Naziv kampanje je Ne bodi štor. Kampanja deluje mobilizacijsko, solidarnostno in predvsem ozaveščevalno. Gre za izjemno akcijo ozaveščanja prebivalstva o nujnosti boja proti klimatskim spremembam, v kateri se množično motivira ljudi k aktivnemu sodelovanju. Iniciativa je namreč zagnana z idejo, da lahko vsakdo zasadi drevo in tako pripomore v prizadevanju proti podnebnim sprememba, kar je zelo preprosta in učinkovita metoda. Pogozdovanje je vsa zadnja leta eden od glavnih ciljev podnebnih konferenc, letos v Glasgowu je bila določena prioriteta prav pogozdovanju, ki bi moralo biti trikrat hitrejše od ciljev, ki so bili postavljeni. Vse študije kažejo, da gozdovi zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Menimo torej, da bi tudi Slovenija morala izkoristiti sposobnost gozdov, da iz ozračja vsrkavajo ogljikov dioksid oziroma toplogredni plin, odgovoren za podnebne spremembe. V zvezi s tem sprašujem. Slovenija je naravno bogata z gozdom, zlasti zahvaljujoč sistematičnemu pogozdovanju izpred več desetletij, še v prejšnjem sistemu, prepovedi in preprečevanja goloseka in sistematični skrbi za gozdni habitat, naravne vire in okolje. Zanima me: Ali Republika Slovenija izvaja načrtno in sistematično pogozdovanje? Kje in v kakšnem obsegu? Kolikšne površine v Republiki Sloveniji so bile pogozdovane v zadnjih treh letih in na katerem območju? Ali se sistematično pogozduje na površinah, ki so bile pred nekaj letih uničene zaradi žleda? Ali vodite evidenco goloseka v Sloveniji? Hvala lepa.

Razogličenje družbe predstavlja razvojno priložnost za vse nas in seveda posebno pomembno vlogo pri razogličenju družbe ima sektor energetike, ki bo s svojo agilnostjo in z obsežnostjo imel zelo pomembno vlogo. V naslednjih 30 letih so tako predvidena nekako vlaganja do več deset milijard evrov investicij v električno omrežje in storitve, ki so s tem povezane. Vpeljuje se elektromobilnost, priklapljajo se številni novi proizvodni viri in nenazadnje razogličili bomo vse gospodarske procese. procese. Zaradi tega je pomembno tudi, da pri tem vsi deležniki, torej vsi prebivalci, sodelujejo po svoji moči in sposobnosti. Vemo pa, da se je v letošnjem oziroma tudi že predlanskem letu po nekaterih koncih Slovenije začelo zatikati s priklapljanjem malih proizvajalcev samooskrbnih skupnosti na električno nizkonapetostno distribucijsko omrežje. Predvsem gre za samooskrbna gospodinjstva. Po besedah določenih direktorjev distribucijskih podjetij pa tudi nenazadnje ministrstva, omrežje, ki je na voljo, tega ne prenese. Mene seveda zanima: Kakšen je načrt ministrstva in sistemskega operaterja SODA, ki je v bistvu pripravil letos poleti 200 strani obsežen Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji med obdobjem 2021–2030? Kakšne načrte in kakšne ukrepe se predvideva za to, da bodo da bodo gospodinjstva in tudi gospodarstvo lahko postali samooskrbni in da se bodo zakoni s tega področja, tudi kar se tiče hitrosti priklapljanja na omrežje, lahko začeli izvajati? Interes med ljudmi je zelo velik. Tukaj bi želel izpostaviti, da prebivalci v mestih, ki živijo/živimo v večstanovanjskih objektih, se iz različnih objektivnih razlogov samooskrbe zaenkrat še ne poslužujemo, večinoma se poslužujejo ljudje, ki živijo v enodružinskih hišah. Predvsem je to povezano s številnimi soglasji ostalih solastnikov, ki jih je treba pridobiti. V tej luči me seveda zanima: Kaj bosta ministrstvo in SODO naredila? Hvala Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. **JERNEJ VRTOVEC:** Hvala za vprašanje. Ja, drži. Energetski prehod zahteva pospešitev investiranja v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. To je dejstvo. imajo oziroma vlogo imajo pri tem razpršeni viri, to so majhne elektrarne, priključne na distribucijsko omrežje, v veliki meri celo na nizkonapetostno distribucijsko omrežje. Distribucijsko omrežje ni bilo zgrajeno in dimenzionirano za takšne obremenitve, zato so poleg spodbud in investicij v gradnjo samih obnovljivih virov zagotovo predvidene tudi bistveno višje investicije v sama električna omrežja, predvsem v distribucijska omrežja. Zdaj, če je bilo na letnem nivoju teh investicij v Sloveniji doslej za okrog 120 milijonov evrov, se je ta številka letos dvignila na 150 milijonov evrov. Na 150 milijonov evrov. V okviru sprejetega NEPN je bilo na osnovi takratnih cen tehnologij in načrtovanega obsega ukrepov predvideno vlaganje cca 460 milijonov evrov letno v omrežja in tudi sam razvoj, načrt DS za obdobje od leta 2021

Ob tem pa je pomembno, da je sprejeti cilj na področju OVE za Slovenijo v samem NEPN določeno v višini 27 odstotkov do leta 2030, kar izhaja tudi iz Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije, ki je veljala v času priprave NEPN v letu 2020. ob tem dodam, da je v okviru letos sprejetega nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost že predvideno, že predvideno, tudi spodbujanje krepitve distribucijskih omrežij električne energije v višini 80 milijonov. V zvezi s samim priklapljanjem OVE na omrežje pa lahko izpostavim, da je bilo v letu 2020 skupaj priklopljenih 3 tisoč 956 naprav za samooskrbo. Od naprav, priključenih v letu 2020, je bilo 3 tisoč 947 sončnih elektrarn, 8 hidroelektrarn in ena vetrna elektrarna. Torej, skupna nazivna moč naprav, priklopljenih v letu 2020, znaša malenkost več kot 55 megavatov; v letu 2021, od januarja do oktobra, pa je bilo skupaj priklopljenih kar 5 tisoč 168 naprav za samooskrbo. In te številke so, kljub temu da nekateri, zlasti na štajerskem delu Slovenije čakajo več kot pol leta, teh je okrog 4 tisoč, in vse ostalo so izgovori; vse Energetska podjetja, omenjena podjetja, imajo vse na voljo, vse zakonodajne pobude, vse imajo na voljo. Na Gorenjskem je čakajočih nič. Povejte mi, zakaj jih je na Štajerskem par tisoč. Tukaj se pa vidi razlika v tem, kakšna je operativnost posameznega podjetja, ko govorimo o zavedanju pri preklapljanju na distribucijsko omrežje. Jaz se bil tukaj oziroma pri teh številkah smo bili kar razočarani na ministrstvu. Z ekipo smo šli čez te številke in to ni v redu. Govorimo, sonce je naša prihodnost, naredimo pa bore malo pri tem. Investicije – omenjena podjetja imajo iz naslova omrežnine tudi finančna sredstva in dobičke, ki jih lahko vlagajo v same investicije. Že leta in leta. Gre za zelo regulirano dejavnost. In investicijski tok bi pač moral potekati. Nekatera druga energetska podjetja, ki sem jih obiskal, tudi ob obisku gorenjske regije, lahko rečem, da so v preteklosti v to dovolj vlagala. Tudi v same investicije. Naj nadaljujem, ker imam še dovolj časa, s samim paketom 55, »fit for 55« oziroma ja, 55, ki zvišuje ambicioznost Evropske unije na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in rabe OVE in bolj učinkovite rabe energije do leta 2030. V samem paketu je predlagan tudi nov cilj za obnovljive vire energije, ki se zvišuje celo na 32 odstotkov oziroma z 32 odstotkov na 40 odstotkov. Če ne bomo reagirali pravočasno, potem teh ciljev zagotovo ne bomo dosegli. Pri tem pa se moramo vsi skupaj vsi skupaj zelo potruditi. Tudi sama podjetja, ne le država. Mi smo pripravili vse ustrezne dokumente, zakonodajne strategije, da se lahko nemudoma, nemudoma krene v akcijo. Upam, da temu sledijo tudi ta podjetja.

Prav tako se nisem sprva želel dotakniti težav na območju Elektra Maribor. Te so, ampak pravim, verjetno, če so taki razkoraki v potrebnih vlaganjih in dejanskih vlaganjih, se postavlja vprašanje, kaj je počel SODO. SODO je sistemski operater distribucijskega omrežja in v tem poročilu, ki je tu, ki je bilo letos sprejeto s strani Vlade, tudi potrjeno, o tem ni ne duha ne sluha. Še več, to poročilo v večji meri, čeprav je namenjeno za obdobje od leta 2021–2030, govori o obdobju 2010–2020. Torej v bistvu ne naslavlja bistvenih težav. In glede na to, da je Vlada takoj, potem ko je nastopila mandat, imenovala novega direktorja SODA, SODA, torej gospoda Stanislava Vojska, ki je nadomestil dolgoletnega Matjaža Voduška, ki je zdaj direktor TEŠ za nagrado, pa glede na to, da SODO ni izdal nobenega opozorila niti povedal, da distribucijska podjetja kršijo karkoli, se postavlja vprašanje o resnosti in točnosti teh navedb in tudi o ambicioznosti tega

Kar se tiče same države, država in Vlada sta tukaj pri zasledovanju teh ciljev zelo ambiciozni. Mi z ekipo smo ambiciozni, da zasledimo vse cilje, letos upamo, da smo še zadnjič kupili zeleno energijo, tokrat iz Češke, ampak da v bodoče se nam to več ne ponovi. Ampak potemtakem moramo tovrstna ozka grla, ki so se zgodila na Štajerskem v zadnjih dveh letih, pač preprečiti. Upam, da se bojo v nadaljevanju tega leta, naslednjega leta, da se bojo ta ozka grla čakajočih nekaj tisoč tisoč pač odpravila. Vse ostalo so izgovori; tudi to, da omrežje ne zmore. Nekateri pravijo drugače, da je še ogromno rezerv. Torej, to je bistveno sporočilo. Kaj počne in kako je načrtoval SODO, zakaj ne, kako da, da, tega pač ne bom komentiral danes pred Državnim zborom zaradi tega, ker je Vlada najprej, skupščina najprej, in potem ko bomo imeli vse programe, bomo lahko komentirali. Lahko tudi naredimo sejo v parlamentu na to temo, ampak treba je zasledovati te odprte in ambiciozne cilje. Zagotovo. Tudi, kar se tiče vlaganj. Še zdaleč smo do 460 milijonov evrov, s tem da iz Sklada za obnovo in odpornost, poudarjam, smo dobili 80 milijonov evrov. Pa s tem tudi, kar je bilo v preteklosti, s 120 na 150, določen znesek je, omrežnina pa zaenkrat

kar dežujejo na podlagi teh odgovorov, ki smo jih dobili, zato menim, da je dobro, da skupaj opravimo na to temo razgovor. Zavedati se moramo, da je SODO sistemski operater distribucijskega omrežja in da bi moral on prvi opozoriti na vse anomalije, ki se na distribucijskem omrežju dogajajo. In seveda, jaz ne ščitim nikogar, ne opravičujem nobenih zamud, ki se kjerkoli dogajajo, ampak osnovna naloga sistemskega operaterja distribucijskega omrežja je, da opozori, če kdorkoli od distributerjev električne energije ne opravlja svoje naloge oziroma krši izrecno, torej izrecno krši navodila, ki so mu dana. Mi imamo v bistvu eno anomalijo ali pa eno posebnost na trgu, da imamo firmo, ki od podjetij najema omrežje in tudi storitve, država pa ima koncesijsko pogodbo podpisano s SODO in če kdo ne izpolnjuje, če SODO ne more izpolnjevati pogodbe do države zaradi tega, ker njegovi poslovni partnerji tega ne izpolnjuje, bi moral biti SODO prvi tisti, ki na to opozori. V tem času, torej od tega, ko je nastopila nova vlada in imenovala novega direktorja, gospoda Stanislava Vojska, ni prišlo do nobenega opozorila, pa prav tako pri primopredaji ni bilo ugotovljeno, da prejšnji direktor ne bi kakorkoli napačno deloval. Zato se tu postavlja vprašanje o odgovornosti, malo širši

Gospod minister, 30. 6. ste obiskali v bistvu najlepše in tudi najstarejše mesto v Sloveniji; se pravi, bili ste na Ptuju. Verjamem, da ste v sklopu tistega obiska bili deležni tudi predstavitve problemov problemov tega arheološkega muzeja oziroma problem samega arheološkega razstavišča. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je že od leta 2011 brez ustreznih prostorov za stalno arheološko zbirko, ki se ponaša s statusom zbirke nacionalnega pomena, obsega pa več kot 500 tisoč artefaktov. Kot veste, so bili leta 2011, se pravi, muzej je bil deložiran iz prostorov dominikanskega samostana v objekt na Muzejskem trgu 2. Glede na to, da ste vi zgodovinar po profesiji, pa verjamem, da ko govorimo o teh muzejih, ko govorimo o teh arheoloških zbirkah, sploh o Ptuju, da vam mora kar konkretno ležati na duši ali pa na srcu, ker kot zgodovinar verjamem, da spoštujete in tudi veste, kako je potrebno ohranjati to našo zgodovinsko preteklost v smislu zbirk oziroma artefaktov.

Od leta 2011 je tudi bila debata oziroma se razglablja, da bi naj v tej stari žitnici pod gradom bilo to arheološko razstavišče odprtega tipa oziroma odprti depo. Zanima me: Kakšno je vaše stališče do tega problema oziroma do postavitve samega arheološkega muzeja oziroma arheološkega razstavišča odprtega tipa? Ali ste se na ministrstvu že bolj konkretno ukvarjali s tem problemom? Verjamem, da so vas tudi že, sploh v času teh proračunov,

določene artefakte, ki so lahko postavljeni. Kot rečeno, zanima me kot zgodovinarja, zanima me kot ministra, kakšno je vaše mnenje o tem. Glede na to, da je pa dejstvo, da je tudi najstarejše mesto, mislim, da bi si tudi takšen arheološki muzej oziroma arheološko razstavišče odprtega tipa v žitnici tudi zaslužilo.

Ja, fino bi bilo, da se tudi zavedajo tisti, ki so v najstarejšem mestu, na Ptuju, da je to najstarejše mesto in da so nadvse skrbni do zapuščine, dediščine, s katero upravljajo in v kateri neposredno živijo. Kot veste, se je zgodovinski arhiv

in občinskimi zavezami. Namreč, kot veste, se je v letih 2004–2008 zgodovinski arhiv iz samostana dominikank preselil v bivši kmetijski kombinat, in tu je sedaj deponirana ta arheološka zbirka Ptuja. Občina je pravzaprav lastnica in te bivše zgradbe kmetijskega kombinata in občina se je zavezala, da bo tudi uredila razstavni prostor, pa ga seveda ni. Hkrati pa, če ste iz tistih koncev doma, seveda veste, da obzidje ob samostanu Ministrstvo za kulturo sanira ta zid, kjer bo ali pa lahko bo nastal lapidarij arheološki za večje in težje kamnite kose te arheološke dediščine. Občina namreč ni izpolnila obljub o tem, da bo sama tudi financirala tisto, kar v njeni pristojnosti je. Namreč, zgodovinski arhiv se je preselil iz dominikanskega samostana in občina je bila dolžna obnoviti dominikanski samostan. Leta 2011 je izselila iz samostana arheološko zbirko, jo deponirala – to, kar sem rekel – v ta bivši kmetijski kombinat in sprejela odločitev, da bo samostan obnovila. Obljubila je torej, da bo v tem kombinatu – v kmetijskem, bivšem – naredila razstavni prostor in tega seveda ni storila. Preuredila je del cerkve, dobila je evropska sredstva za del dominikanskega samostana. To se je tudi seveda potem do določene mere obnovilo, vendar velik del dominikanskega samostana, ki bi ga morala seveda obnoviti – pa tega ni storila. Ministrstvo za kulturo je v preteklem desetletju namenilo

pričakuje, da bo seveda to tudi naprej občina uredila, kajti tako dominikanski samostan kot ta bivša zgradba sta v lasti občine in občina se je to zavezala, da bo to storila, pa tega ni naredila. Seveda, najstarejše mesto je pomembno, je logično v fokusu tudi kulturnodediščinskih skrbnikov, vendar se morajo te obveznosti pa vendarle upoštevati tako, kot so bile zagotovljene. Je pa to en velik problem po celi Evropi: stara mestna jedra, kako obnoviti in kako jih

Spoštovani minister, že pod prejšnjo vlado je bil dogovor ravno o obnovi te žitnice, kolikor vem, in so že dogovori in postopki tekli, tako mislim, da so neke stvari že morale biti od prej bolj jasne oziroma dodelane glede sodelovanja z ministrstvom. Problem, ki ste ga tudi naslovili, ste ga zelo dobro naslovili, ker se spoznate na stvari, je tudi to, da je problem teh zbirk, da so bile preseljene v bolj vlažne prostore oziroma neprimerne prostore za te artefakte, ki se hranijo. Glede na to, da res govorimo o zelo dragocenih artefaktih, bi bilo kljub temu potrebno vseeno bolj pristopiti tudi k nekemu boljšemu sodelovanju med ministrstvom

ste bili takrat tudi seznanjeni s to težavo oziroma so vas seznanili? Zagotovo ne. Kot rečeno, vztrajam na tem, da bi moralo biti ministrstvo bolj aktivno glede reševanja tega problema. Tudi naša županja se trudi glede teh zadev, tako da v to ne dvomim. Pa tudi, tako kot ste rekli, ljudje smo zares ponosni na našo tradicijo oziroma na našo zgodovino na Ptuju in si želimo čim boljše tudi to predstaviti Sloveniji in svetu. Ampak če ne bo možnosti za ohranitev oziroma tudi za samo razstavljanje teh artefaktov, bo problem nastal, ker bo to počasi začelo konkretno propadati. Ker tudi z nekimi odločenimi posegi za zaščito teh artefaktov ne bo šlo v nedogled, ker bodo enostavno propadli. To bi bila za naše področje res ena velika škoda oziroma tudi tragedija v resnici.

prostoru. Gotovo, da so se spremenile neke okoliščine, tudi vremenske, in tako naprej, vendar tako hitro to tudi ne gre. Ministrstvo

do centa, ampak okoli milijon 100 tisoč do 200 tisoč evrov je vložilo v vsa ta konservatorska in restavratorska dela in posege. Tako ta proaktivnost je. Je pa občina se zavezala takrat, ko je bilo Maribor mišljen za evropsko prestolnico kulture, kaj bo občina naredila in tako naprej, obljube je dala, zapisala je vse te zadeve, je lastnica dominikanskega muzeja kot tiste prejšnje zgradbe; vse je v občinski lasti, zato se je zavzela, zdaj pa prelaga svoje, kako bi rekel, obveznosti na druge. To je, mirno rečeno, malo nefer, rečeno, malo nefer, da tako rečem, na drugi strani pa mora sama tudi biti malo bolj proaktivna in ponosna svojo preteklost in mesto, v katerem živi in znotraj prioritet določiti, kaj bo. Rekel sem, da Ministrstvo za kulturo zelo aktivno sodeluje, proaktivno, pri obnovi tega obzidja, kjer bo možnost, da se postavi lapidarij, za ostali del dominikanskega samostana pa je treba zagotoviti dodatna sredstva, ki jih mora prav tako občina – na eni strani je dobila evropska sredstva, je črpala – in lahko bi, pa bi morala iz svojega, recimo, proračuna, da rečem, vendarle naj se potrudi in naj naredi to. Mi smo konec koncev v letih 2004–2008 tudi obnovili tam, torej z evropskimi sredstvi se je obnovila konjušnica grajska, kjer je etnografska zbirka, pa so bili neki problemi, da je bilo treba tudi, se mi zdi, vračati denar, ker ni občina izpolnila nekih dolžnosti

Hvala za besedo. Moj postopkovni predlog je, da na odgovor ministra opravimo širšo razpravo, ker mislim, da je zadeva čisto širše narave glede konservatorstva oziroma tudi ohranjanja same kulturne dediščine oziroma sploh

v teh prostorih nekdanje žitnice in v to se je polagalo kar precej upov oziroma tudi idej, kako in kaj. Zato predlagam, da se na to temo opravi splošna razprava tukaj v Državnem zboru, ker glede na to, da vem, da tudi vi kot Vlada pa tudi kot minister tudi dostikrat ponavljate oziroma poudarjate samo našo zgodovino oziroma tudi te polpretekle in pretekle zgodovine in samo vrednost, je prav, da država oziroma ministrstvo vseeno bolj konkretno pristopi k reševanju teh težav na celotnem območju Slovenije, ker mislim, da nima samo Ptuj problema s tem, ker … Ja, nekdo pravi oziroma če pozabiš na svoje korenine, nikoli ne postaneš postaneš drevo z obilno krošnjo in z ostalimi zadevami in je prav, da če želimo oziroma če hočemo še naprej biti ponosni na to, kar smo pa kar imamo, da se na to temo opravi širša razprava tukaj v Državnem zboru. Mislim, da bi bilo tudi kar nekaj ostalih poslancev iz drugih krajev Slovenije, ki bi želeli o tem širše razpravljati in tudi govoriti oziroma tudi predstaviti svoj problem. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa še zadnja na vrsti, gospa Violeta Tomić. Prav tako bo postavila vprašanje ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Izvolite. hvala za besedo, predsedujoča. Minister, zelo nas je pretreslo dogajanje okrog osrednje gledališče slovenske hiše ljubljanske Drame. Namreč, direktor Igor Samobor je konec novembra, leto in pol pred koncem mandata, nepreklicno odstopil z mesta ravnatelja SNG drame v Ljubljani. V osmih letih njegovega mandata se je zvrstilo kar šest kulturnih ministrov, kar je že samo po sebi zelo tragično, vendar pa so dogovori glede sanacije objekta kljub pogostnosti menjav ves ta čas tekli neprekinjeno. Iz medijev slišimo močno nasprotujoče si izjave glede tega zapleta. Glede na dejstvo, da je ljubljanska Drama osrednja gledališka ustanova na Slovenskem in je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, je popolnoma jasno, da nosi država tudi polno odgovornost za njeno usodo; torej vi kot pristojni minister ste predstavnik lastnika. Zgradba gledališča je močno dotrajana, kar dokazuje tudi preverba statike in potresne varnosti, in ni treba posebej navajati, da dotrajanost stavbe SNG Drama pomeni nevarnost za gledališče, za zaposlene, kot tudi za obiskovalce. Zato me zanima: S kakšnim razlogom ste prekinili dogovore glede sanacije dotrajane stavbe ljubljanske Drame, ki so vsa ta leta tekli nemoteno? nemoteno? Bivši ravnatelj Samobor trdi, da zavračate vse pogovore, h katerim vas je pozivalo vodstvo Drame, medtem ko vi trdite, da ste se srečali kar štirikrat. Pa me zanima: Kaj je bila tema teh pogovorov in kakšni so bili zaključki oziroma rezultati teh pogovorov? Po navedbah ravnatelja ste samovoljno in brez posvetovanja s stroko posegli tudi v projekt obnove Drame in zahtevali, da se iz projekta izključi prostore skladišča v Nemški hiši, kupljene že leta 2017. In me zanima: Kaj vas je vodilo pri tej odločitvi? Iz medijev smo izvedeli tudi, da ste zahtevali revizijo projekta. Po Samoborjevih besedah naj bi bila končana septembra, vi pa trdite, da jo je ministrstvo prejelo 18. novembra:

Škoda, ker niste specificirali vprašanja, dve vrstici. Vprašanje je bilo: »Ustno bom postavila vprašanje v zvezi z odstopom direktorja SNG Drama in obnove stavbe Drame.« Tukaj ste postavili šest, sedem vprašanj. Seveda bom skušal odgovoriti, se ne izogibam, ker ni težko, ampak vendarle bi bilo bolje, ker bi bilo potem pripravljeno lažje in

Dobro, pojdimo po vrsti. Trdite, skratka, da so dogovori tekli neprekinjeno. Od kdaj pa? Zadnjih 8 let? Glejte, bil sem minister 2004–2008. Govorilo se je o potrebi prenove Drame že takrat. 14 let od takrat so uspeli narediti vse, kar so uspeli narediti: predprojektno nalogo, razpisati anonimni mednarodni arhitekturni natečaj, leta 2017 odkupiti prostore v Nemški hiši, 2019 podpisati 3-letno pogodbo o financiranju projektiranja in začetku projektiranja. Torej v 12 letih ali 14 bi lahko vsaj začeli zidati, recimo, pa bi dobili vso ustrezno dokumentacijo. V 14 letih ni bila dokumentacija pripravljena niti tako dobro, da bi lahko pravzaprav ocenili vrednost investicije same. same. Zdaj naj bi bil jaz kriv; po 14 letih ali 12 letih naj bi bil jaz kriv, da se je vse ustavilo in da ni bilo nič dobrega narejenega. In gospod ravnatelj … zdaj ne vem, da si jaz jemljem pristojnosti – ali kaj? Jih ima on za to – ali kaj? Torej minister je odgovoren, minister lahko posega v projekt, minister si je projekt zelo natančno ogledal, štirikrat se je sestal z gospodom Samoborjem, že takoj po enem mesecu, ko je bil covid smo se srečali prvič in potem smo se srečali še trikrat, torej skupno štirikrat. Govorili smo vedno o Drami. Minister, pravite, da je prekinil. Minister je bil tisti, ki je uvrstil Dramo na seznam potrebnih investicij! Prej tega ni bilo narejenega. Le zakaj ne? Torej minister je naredil, vendar pa je zahteval, da so stvari jasne, transparentne, logične in da so stvari pripravljene. Stvari niso bile zadostno pripravljene, ni bil DIIP narejen. Torej, bil je narejen za dokumentacijsko gradivo, ki je bilo za zbiranje dokumentacije investicijske za 2 milijona 900, medtem ko za samo investicijo ni bil narejen. Na podlagi DIIP se vnese to v NRP, v Načrt razvojnih programov, kar tudi ni bilo moč narediti, in ni bilo seveda moč dobiti niti gradbenega dovoljenja. Niso rešene stvari v zvezi z neko parcelacijo tam in s služnostnimi potmi in sam načrt, ki smo si ga natančno ogledali, večkrat je bil predstavljen, in na moja vprašanja seveda niso dajali dovolj jasnih in nedvoumnih zagotovil, da bodo stvari trdne, varne in preden gremo karkoli naprej, morajo biti vse podlage dane. Pri tem so bili prisotni tudi bivši predsednik sveta in podobni in zapisniki o tem seveda obstajajo. Tako to ni noben problem. Če je hiša dotrajana, če je hiša nevarna in ne vem kaj, gospod ravnatelj je tudi govoril take malo … Dobro, ne bom nič. Torej, če je hiša v nevarnosti, če je nevarnost za ljudi, naj se hišo takoj zapre. Naj se pokliče inšpektorja in naj se hišo zapre, če ne ustreza pogojem. Ker to je dolžan ravnatelj takoj narediti. Tega ni minister dolžan, ker ne more hoditi od hiše do hiše in se ukvarjati z električno napeljavo in podobnimi stvarmi. Če je tako temu, potem naj to takoj stori. Sam minister ni dobil – torej jaz, da ne bo spet … ker so pač neumnosti na tem svetu ena od prvenstev pravzaprav v okolju, v katerem smo. Torej jaz nisem dobil zadovoljivih odgovorov tudi o tem, kako se bo hiša zidala, kako se bo zavarovala, kakšni so pogoji. Seveda sem zahteval trdna zagotovila, ki jih pač minister, torej jaz, jih nisem dobil. Kaj naj še rečem? Revizija. Revizijo smo dobili dejansko 8. novembra

sem vas vprašala glede tega odstopa in krize v ljubljanski Drami. Jasno je, na kaj se vse skupaj nanaša, in tudi slučajno, glede na to, da se branite ves čas, vas ne napadam kot krivca. Govorim samo, da govorimo različne stvari in da ljudje iz medijev izvedo popolnoma različne stvari. Slišati želim, ker tam nekje v tretji osebi govorite na nekih televizijah, slišati konkretno, kaj je šlo narobe. Kajti, osrednja slovenska gledališka inštitucija je ostala brez vodstva v razmerah, ki jih je koronavirus še dodatno nekako kulturno življenje zaostril in ohromil. In vi pravite, naj se zapre. Ali vi kot minister stojite za tem, da če se pač ruši, če je v slabem stanju, jo kar zapremo? Kaj boste naredili pa z igralci, s programom, s tradicijo, pomembnostjo te inštitucije? Mislim pa, da je vendarle vaša odgovornost, da jo ohranite. In je v nevarnosti, da pride do popolne prekinitve delovanja SNG Drame kot gledališča, kar bi pa le pomenilo nespoštovanje obvez Republike Slovenije kot ustanovitelja do javnega zavoda v kulturi. Zato me zanima: Kakšni so vaši načrti za rešitev te krize? Vemo, da ste zaostrili sedaj ta boj, da ste umaknili, hočete imeti neka trdna zagotovila in ste si natančno ogledali projekt, kot pravite. Kako boste poskrbeli, da bodo stvari trdne in varne? Kako boste rešili ta problem? ta problem? Kakšne korake mislite naprej? In prosim tudi vsebino te revizije, ki je bila očitno vzrok za ustavitev projekta, mi povejte: Kaj je bilo narobe v

Dajte svoja vprašanja specificirati, ne v dveh vrsticah. Vsak minister ima veliko dela, res ne morem sedaj na pamet tu vam govoriti. V reviziji je bilo – kaj? Da ni moč oceniti predvsem revizije, koliko je vrednost te investicije. investicije. Ker v investiciji so se pojavljale štiri različne številke, celo pet, 21 milijonov, 26 milijonov, 40 ali 45 milijonov, 58 milijonov, brez DDV in tako naprej. Ni bilo postavljeno nič takega, da bi lahko natančno ugotovili ali pa vsaj zelo blizu ugotovili, kakšna je vrednost tega projekta. Tega ni bilo storjeno v 12 letih. In zdaj meni govoriti, da bo hiša kar propadla, pa da se bo se ukinila ta inštitucija. Ali mislite, da če bi nadaljevali s tem projektom, da bi hiša – kaj, kako bi rekel? Da bi pa nadaljevala svoje delo v takih razmerah, kot trdite, da je napol za porušiti vse –ali kaj? Pa da se ruši, pa da je nevarno. Ja, če je nevarno, je direktor odgovoren za to, saj zato je direktor, za božjo voljo! In poleg tega je dobil za vzdrževanje štiri milijone, v zadnjih dveh, treh letih pa dva milijona in pol za to, da je hiša vzdrževana. In za to so tudi sredstva. Kaj bomo naredili? Glede na to, da trdite, da je v takem brezupnem stanju, bomo seveda šli v takojšnjo obnovo in sanacijo v obstoječih gabaritih, ob obstoječih gabaritih zagotovili torej energijsko, kako bi rekel, trajnostno prenovo stavbe z evropskimi sredstvi, ki so na voljo, in začeli z obnovo. To bo trajalo najmanj toliko, kot bi trajale tudi ostale stvari. Eno leto. Hiša po konceptu, ki ga je gospod s svojo sposobnostjo pripeljal do tega, da v enem letu in pol ali dveh letih, odkar sem jaz minister, že prej pa šest let, ni dobil soglasja iz sosedje hiše, je pa res izredno sposoben. Pa da ni uredil parcelacije, zaradi katerega ne moreš dobiti gradbenega dovoljenja, in je hotel pod hišo zidati najmanj deset metrov globoko. Minister se bo odločil po tretji osebi. Se bo odločil in bo šel v trajnostno prenovo stavbe v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in naročil obnovo hiše v obstoječih gabaritih.

Lahko se je skregati, minister, ampak jaz sem vas spraševala in se ne želim z vami prepirati tukaj o rešitvah. Zdaj ste rekli, da se boste v obstoječih gabaritih lotili obnove. V redu. Omenili ste, da so bile štiri različne številke pri teh predračunih. Pa saj vsi vemo, da v bistvu pri starih stavbah, ko nekaj načneš, se ti pokažejo ponavadi še trije drugi problemi. Tako, da ne vem, ali boste vi našli svoj predračun. Mene veseli, če imate plan, ampak res, še enkrat, prosim vas, da nam posredujete, jaz verjamem, da ga niste s sabo prinesli, Odboru za kulturo to revizijsko poročilo, da vidimo, kaj vas je tako razjezilo, da ste ustavili vse skupaj in v kolikem času bo to narejeno. Kaj bo ta čas z zaposlenimi, cel kup vprašanj se nam postavlja, ki so popolnoma upravičena. Veste, zdaj biti užaljena veličina, ker si vas nekdo drzne kaj spraševati. Moje poslansko vprašanje je bilo konkretno najavljeno: na 28. redni seji Državnega zbora vas sprašujem v zvezi z odstopom ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Torej, o čem se pogovarjamo? O sanaciji, o razlogih za odstop in tako naprej. Skratka, pravite, direktor je odgovoren, če je hiša v slabem stanju. Saj zato je odstopil, ker ne more odgovarjati, če se nekomu od zaposlenih Ker je nesposoben, pravite, ja v redu. Tudi to, ampak poslušajte minister, tudi to je možno. Je možno, vendar si želim kot predsednica Odbora za kulturo in kot profesionalna igralka ne ne samo vaše sodbe, da rečete, ti si nesposoben, ampak hočem kakšne konkretne dokaze. Res bi vas prosila, da mi jih podate, četudi pisno na pisarno Odbora za kulturo, predvsem pa pričakujem, da se o tem pogovarjamo. Kajti če izgubimo osrednjo gledališko hišo v Sloveniji, potem smo res konkretno zavozili kulturno politiko. Hvala. Hvala lepa. Tudi o vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. S tem smo izčrpali vsa vprašanja. Ministrom in ministrici se zahvaljujem za podane odgovore.

decembra, ob 9. uri. Vsem lep večer.